Srednjoafričkoj Republici (operacija EUFOR TCHAD/RCA), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 217 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Hvala. Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čad i Srednjoafričkoj Republici koji je potpisan u rujnu 2008. godine u Bruxellesu i privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja. Hrvatski sabor je već 15. srpnja prošle godine dionio odluku o sudjelovanju naših oružanih snaga u vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čad i Srednjoafričkoj Republici petnaest pripadnika naših oružanih snaga upućeno u operaciju u prvom kontingentu u listopadu prošle godine. Uzimajući u obzir opseg i vrstu sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj operaciji postojala je potreba uređenja pravnog položaja te prava i obveza naših oružanih snaga kroz sporazum o kojemu sam govorio. Ovim sporazumom se uređuju pitanja vezana uz sudjelovanje oružanih snage u EU vođenoj operaciji koja svoju misiju obavlja u skladu sa dokumentom zajedničke vanjske sigurnosne politike Europske dokumenat Zajednička akcija 2007/677, zatim planom operacije i ostalim provedbenim mjerama. Ovaj sporazum uređuje pravni položaj naših snaga, status osoblja, baratanje klasificiranim podacima, crtu zapovijedanja te financijske aspekta. S obzirom da je uključivanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske

stvaranja mira i upravljanja postkonfliktnim situacijama i s obzirom da smo mi takvo opredjeljenje iskazali u našim strateškim dokumentima, primjerice u 4., 5. i 6. ciklusu akcijskog plana za članstvo u NATO-u držim da ovaj Visoki dom s obzirom na sve navedeno bi trebao podržati ovaj Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju naših Oružanih snaga u vojnoj operaciji Europske unije u Republici Čad i Srednjoafričkoj Republici jer se njime u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske potvrđuju već prethodno sklopljeni sporazumi koji na taj način bi postali dio unutarnjeg pravnog propisa a sporazum se primjenjuje od od dana sklapanja i ostaje na snazi tijekom trajanja ove operacije odnosno sudjelovanja Republike Hrvatske u navedenoj mirovnoj operaciji. Prema tome, još jednom predlažem da se ovaj zakon usvoji na ovom Visokom domu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Hvala vam i gospodo zastupnici, uvažene kolege. Uključivanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnu operaciju Europske unije u skladu je s namjerom Republike Hrvatske da doprinosi razvoju operativnih sposobnosti Europske unije za sudjelovanje u zajedničkim operacijama razoružanja, humanitarnim i zadaćama spašavanja, vojnog savjetovanja i pomoći, prevenciji sukoba, mirovnim zadaćama vojnih snaga upravljanju krizama uključujući stvaranje mira i upravljanje postkonfliktnim situacijama iskazanim u u strateškom pregledu obrane, dugoročnom planu razvoja oružanih snaga koji je usvojen u ovom Visokom domu, Nacionalnom programu za pridruživanje Europskoj uniji te Godišnjem nacionalnom programu u okviru Sjeverno-atlanskog saveza u ciklusima akcijskog plana za članstvo. Sudjelovanjem u ovoj mirovnoj operaciji Republika Hrvatska potvrđuje da je kao skora članica Europske unije spremna dati svoj puni doprinos sposobnostima Europske unije za upravljanje krizama. Nadalje, Republika Hrvatska profilira se kao pouzdani partner koji može odgovoriti sigurnosnim izazovima i ojačava svoj politički i vojni kredibilitet. To svakako doprinosi stjecanju iskustava iz područja planiranja i primjene zajedničkih operacija multinacionalnih snaga a naše oružane snage imaju priliku ne samo testirati svoju interoperabilnost nego i osposobljenost za vođenje udaljenih i logistički zahtjevnih operacija. Isto tako, angažmanom u ovoj mirovnoj operaciji Republika Hrvatska dokazuje svoju punu spremnost aktivno doprinositi jednom od dugoročnih ciljeva zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije a to je potpora miru i sigurnosti na području Afrike. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je u Rezoluciji 1706 ukazalo na situaciju u Darfuru te naglasilo da bi tamošnja situacija mogla imati negativni učinak na ostatak Sudana kao i na cijelu regiju uključujući Čad i Srednjoafričku Republiku. Istovremeno s odlukama Ujedinjenih naroda Vijeće Europske unije potvrdilo je spremnost za nastavkom potpore Afričkoj uniji i Ujedinjenim narodima u rješavanju konflikta u Darfuru. Potpora se odnosi na osiguranje političkog procesa kojim se osigurava sveobuhvatni i održiv sporazum između stranaka u sporu, s jedne strane i na uspostavljanje mira putem operacije s druge strane. Stoga je glavni tajnik Ujedinjenih naroda i predložio upućivanje multidimenzionalnih snaga u Čad i Srednjoafričku Republiku, uključujući i mogući doprinos Europske unije s ciljem osiguranja sigurnosti izbjeglica i razmještenih osoba, pružanja humanitarne pomoći i stvaranja povoljnih povoljnih okolnosti za rekonstrukciju i razvoj regije. Po dobivanju suglasnosti Čada i Srednjoafričke Republike za vojnu prisutnost UN-a, Europske unije, oprostite na njihovom području Vijeće sigurnosti UN-a

Upravo donošenjem rezolucije Vijeća sigurnosti 17/78 stvorene su međunarodno pravne pretpostavke na temelju kojih je Europska unija donijela svoje politički i pravno obvezujuće akte i odluke u uspostavljanju mirovne operacije u istočnom Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Zadaće snaga Europske unije su omogućiti razmještaj policijskih snaga Čada koje su obučili Ujedinjeni narodi, osigurati uvjete pod kojima će humanitarne organizacije moći pružati humanitarnu pomoć, omogućiti stvaranje povoljnih uvjeta za dobrovoljni povratak razmještenog stanovništva, omogućiti stvaranje uvjeta za početak civilne rekonstrukcije te povećati stupanj sigurnosti za civilno stanovništvo uključujući izbjeglo i razmješteno stanovništvo. Mirovna operacija u skladu sa mandatom iz rezolucije Vijeća Ujedinjenih Vijeća Ujedinjenih naroda 17/78 traje 12 mjeseci od trenutka postizanja inicijalne sposobnosti. Ovaj Visoki dom je 15. srpnja 2008. godine donio odluku o sudjelovanju Republike Hrvatske u ovoj u ovoj vojnoj mirovnoj misiji u Čadu i Srednjoafričkoj Republici u koju je upućeno 15 pripadnika iz sastava …/Govornik se ne razumije./… za specijalna djelovanja u listopadu 2008. godine. Uzimajući u obzir vrstu i opseg sudjelovanja Hrvatskih oružanih snaga u ovoj operaciji postojala je potreba detaljnijeg uređenja pravnog položaja te prava i obveza Oružanih snaga Republike Hrvatske kroz sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije. Ovim zakonom potvrđuje se ovaj sporazum između Republike Hrvatske i Europske o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Europske unije u Repulici Čadu i Srednjoafričkoj Republici kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Zakonom se potvrđuje sporazum kojim se uređuju pitanja vezana uz pravni položaj snaga, klasificirane podatke, zapovijedanje financijske aspekte, doprinose zajedničkim troškovima, dogovorima za provedbu sporazuma. Cilj predlaganja uređenja gore navedenih područja je dakle, pravno definirati osnovna pitanja vezana uz sudjelovanje u EU vođenoj operaciji na temelju preporuke zapovjednika operacije Europske unije i vojnog odbora EU-a o davanju suglasnosti za sudjelovanje snaga Republike Hrvatske te time olakšati upućivanje naših vojnika i izvršavanje njihovih dužnosti tijekom operacije. Republika Hrvatska osigurava da njene snage koje sudjeluju u operaciji obavljaju svoju misiju u skladu s planom operacije i provedbenim mjerama. Snage koje Republika Hrvatska upućuje u operaciju trebaju izvršavati svoje dužnosti i ponašajući se isključivo imajući na umu interes operacije. Pravni položaj snaga i osoblja koje Republika Hrvatska dodjeljuje operaciji uređen je odredbama o pravnom položaju snaga ugovoren između Europske unije i dotičnih država. Republika Hrvatska je odgovorna za davanje odgovora na sve zahtjeve koje njene snage postavljaju ili koji se odnose na njene snage u svezi za sudjelovanjem u operaciji te je odgovorna za pokretanje postupka sudskog ili stegovnog protiv bilo kojeg pripadnika svojih snaga u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Ovim sporazumom Republika Hrvatska se obvezuje dati izjavu u svezi sa odricanjem od zahtjeva protiv bilo koje države koja sudjeluje u operaciji u trenutku potpisivanja ovoga sporazuma. Države članice Europske unije obvezuju se dati izjavu u svezi s odricanjem od zahtjeva zbog sudjelovanja Republike Hrvatske u operaciji u trenutku potpisivanju ovoga Sporazuma. Tekst takve izjave čini dodatak kako smo vidjeli u ovim sporazumima. Sve snage i osoblje koje sudjeluje u EU operaciji ostaje pod punim zapovjedništvom svojih nacionalnih tijela, zapovjednik operacije može nakon konzultacija sa Republikom Hrvatskom u svako doba zatražiti povlačenje doprinos sa Republike Hrvatske. Također ovaj sporazum predviđa da Republika Hrvatska imenuje višeg vojnog predstavnika koji predstavlja naš nacionalni kontingent u ovoj mirovnoj operaciji. On će se konzultirati sa zapovjednikom snaga Europske unije o svim pitanjima koji utječu na operaciju i zadužen je za svakodnevnu stegu našeg kontingenta. Republika Hrvatska troši sve troškove u vezi sa svojim sudjelovanjem u operaciji osim troškova koji podliježu zajedničkom financiranju. Sporazum propisuje da bilo koje potrebne tehničke i administrativne dogovore vezane uz njegovu provedbu sklapaju odgovarajuća tijela Republike Hrvatske i glavni tajnik Vijeća Europske unije, visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Sporazum se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja, odnosno od 26. rujna 2008. godine i ostaje na snazi tijekom trajanja doprinosa Republike Hrvatske ovoj operaciji. Kako je sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj u skladu sa strateškim dokumentima koje je ovaj Visoki dom usvojio i kako je to od interesa u međunarodnoj afiramciji Republike Hrvatske, Klub zastupnika Hrvatske Demokratske Zajednice podržati će donošenje ovoga zakona kojim se potvrđuje sporazum o sudjelovanju pripadnika Hrvatskih oružanih snaga u mirovnoj operaciji u Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ima onih koji danas misle da je mirovna misija u Čadu daleko opasnije čak i od one mirovne misije koja se u ovom trenutku odvija na području Afganistana. Ja se osobno možda s time ne bih složio, dapače i dalje mislim da bi naše vojnike iz Afganistana trebalo povući, zašto? Zato jer ta misija u Afganistanu postaje čak opasnija od one u Iraku. Zašto? Zato jer danas neusporedivo veći broj američkih, engleskih, itd., vojnika gine na području Afganistana, no što je to slučaj u Iraku. Utoliko razumljivo, kada govorimo o našim vojnicima koji odlaze u vojne misije iste treba u najmanju ruku maksimalno, korektno, profesionalno opremiti, ako ni zbog čega da nam savjest bude, pod navodnicima "čista". Moramo ih opremiti barem oružjem, oklopnjacima itd., kojim se recimo u dogledno vrijeme kani opremiti grad Zagreb. Da se vratim na sam Čad. 15 vojnika znači bojne za specijalna djelovanja, specijalizirani za izviđanje tijekom 9. odnosno 10. mjeseca otišlo je na 6-mjesečnu misiju u Čad. Ova misija, uz onu misiju u Afganistanu, zasigurno je najopasnija misija u kojoj sudjeluju hrvatski vojnici. Utoliko u Afganistan, samim time i u Čad odlaze najbolje obučeni obučeni vojnici Hrvatske vojske. Rekoh, ponavljam, ono što je naša obveza da te naše vojnike obučimo, opremimo najboljom mogućom opremom. Što su dobili ili što dobivaju vojnici u Čad? Oni će dobiti lako oklopno vozilo LMV, neki kamion Iveco, terensko vozilo Toyota, dva džipa marke Pooh, pancirke jasno, jurišne puške G36 s noćnim ciljnikom, pištolje HS itd., itd. Što je zadaća tih vojnika u Čadu? Oni moraju prije svega pretraživati teren. Oni moraju s vojnicima EUFOR-a štititi teritorij. Što to znači? Ti naši vojnici de facto odlaze ispred svih, moraju locirati neprijateljske trupe i obavijestiti zapovjedništvo o stanju na terenu. Jednom riječju, mirovna misija ili misija naših vojnika u Čadu je najopasnija moguća misija. Njihova je uloga, za razliku od uloge koju imaju naši vojnici u Afganistanu, I to treba imati na umu. Znači, uloga naših vojnika u Čadu je borbena uloga. Naši vojnici su smješteni na sjeveru Čada, znači u blizini samog Sudana. Sav taj prostor je pun privatnih vojski, izbjeglica, bandi, milicija. Ljudi kao što znamo, bježe u ovom trenutku iz Darfura. U Čadu nema organiziranih neprijateljskih formacija, dok recimo u jednom Afganistanu su to no Čad je, kao što rekoh, pun milicija, pun bandi, pun privatne vojske i one su objavile Elfuru. Da je tome tako, da postoji veliki rizik, govori i činjenica da je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske odustalo od slanja inžinjeraca u Čad jer se oni ne bi recimo recimo mogli obraniti od napada i poslao je tu jednu hrvatsku inačicu Task Forcea. Naši vojnici, jednom riječju, dijeliti će dobro i zlo na sjeveru te zemlje sa Poljacima, ali zapovjedništvo u ovom trenutku je francusko. Inače, Francuzi podržavaju aktualnu vladu u Čadu. Za kraj što reći, prije nego idem na taj sporazum. U Čadu traje građanski rat između četiri pobunjeničke grupe i snaga odanih vladi u Ngameni. U Čadu je 500 tisuća izbjeglica. Imamo 234 tisuće izbjeglica iz Sudana, znači iz tog Darfura plus 54 tisuće izbjeglica iz Centralne Afričke Republike plus 170 tisuća izbjeglica iz Čada. Stranci su evakuirani u Kamerun i na dijelu je, slobodno se može reći, u toj zemlji jedna humanitarna katastrofa. I sad se postavlja pitanje da li je to moguće kontrolirati. Ono što je svima nama jasno, da će se ta misija EUFOR-a koja traje 12 mjeseci produžiti na više godina. Postavlja se pitanje da li je moguće spriječiti tu katastrofu koja koja prijeti Čadu. Teško, ali se slažem, apsolutno se slažem da treba pomoći. Vrlo je moguće da dođe i do rata između Čada i Sudana zbog prodora izbjeglica iz ovog sudanskog Darfura u Čad. Stoga sam na neki način skeptik oko uspjeha misije u Čadu. Jasno, IDS će glasati i glasuje za misiju. IDS će glasati i za ovaj prijedlog zakona zakona ma ne zbog toga što na taj način moramo skupljati neke bodove do Europske unije, već stoga što je i Hrvatska prošla prošla neku sličnu kalvariju u kojoj su pomogle postrojbe sastavljene od vojnika diljem svijeta pa samim time i iz Afrike. Za kraj, vojnici još jedanput trebaju biti vrhunski plaćeni, dobro obučeni, naknada im je plaća plus 90 eura dnevnice. To je negdje oko 22 tisuće kuna mjesečno. Ja ne mislim da je to previše, ja mislim da je to minimum od kojega bi trebalo poći na više. I ono što bi isto tako trebalo voditi računa da vojnike u slučaju ranjavanja, ne daj Bože pogibije, treba dobro i osigurati i u tom slučaju država treba jasno preuzeti brigu i o njima i o njihovim obiteljima. Danas, bojim se, da još veći problem od Čada, kada govorimo o mirovnim misijama, je mirovna misija u Afganistanu. Aktualni američki predsjednik, gospodin Obama, najavljuje povlačenje trupa iz Iraka u roku ili 16 ili 18 mjeseci. Postavlja se pitanje kamo će sutra Al-Qaida, iračka ćelija, kamo će vojnici Jihada. Pa jasno da će ići gore, šta god netko mislio ići će prema Afganistanu. Pa vidjeli smo šta se dogodilo nedavno u jednoj Indiji odnosno tamo u njihovim hotelima. Sve će se to sutradan dodatno reflektirati na Afganistan i ja doista se bojim za naše vojnike. Bojim se da im u konačnici ne bi pomoglo ni svo ono naoružanje kojim Bandić i Kalinić kane opremiti grad Zagreb. I utoliko ja mislim da bi trebalo razmisliti istih iz Afganistana. Još jedanput, što se tiče ovoga sporazuma sa Europskom unijom odnosno ovo pravno definiranje odnosa HV i Europske unije ono je apsolutno prihvatljivo. Mi ćemo jasno, još jedanput ću reći, glasati za isto. Neću govoriti o svim ovim detaljima o kojima je govorio ili prepričavati ili čitati zakonske formulacije, a o čemu je govorio gospodin Rončević, ali sam siguran da će se misija hrvatskih vojnika u Čadu zasigurno povećati povećati i brojčano i na više godina. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je u ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i I ja ovdje neću ponavljati ove zakonske formulacije koje smo već čuli, pa čak ni dio vojnih karakteristika, o ovim misijama o kojima je govorio kolega Kajin, ali smatramo da treba dodati nešto vezano uz ovu i slične misije, pogotovo kada je u pitanju Afrika. Naime, pročitati ću prvu rečenicu iz ocjene stanja. Sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama, Republika Hrvatska se svrstava među odgovorne članice Međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta opće sigurnosti. Svoj dio tereta. Koji to mi dio tereta imamo u Africi? Koliko smo mi u Africi odgovorni za ono što se tamo događa? To je pitanje koje bi barem u Parlamentu morali spomenuti i o njemu progovoriti. Naime, ja potpuno razumijem da u procesu približavanja Europskoj uniji mi želimo pokazati da smo ponekad i veći katolici od pape. Međutim,

Zašto? Jer upravo u Parlamentu se ponekad povede rasprava i kada se iskristalizira da je to politički nekorektno sudjelovati u tim misijama, onda se jasno oni ne pojavljuju tamo. Pa mi dozvolite samo nekoliko riječi na tu temu. No, prije toga želim reći da je ovaj sporazum korektno pripremljen, da u njemu vidimo ono što je važno konstatirati, a to je da su u sporazumu jasno definirani položaj naših, parni položaj naših snaga, klasificiranje podataka, način zapovijedanja, financijski aspekti, dogovori o provedbi sporazuma i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jedan potpuno transparentan sporazum, što je vrlo korektno, što daje nama mogućnost uvida u ono što će se tamo događati i kako će se događati. Preko medija, dakako svi naši građani mogu doći do relevantnih podataka. Ono što je pomalo neobično u poglavlju 5., jedna rečenica, sporazum se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja. Dakle, ne od današnjeg dana, već od datuma potpisivanja. To su pomalo neobični kriteriji jer svaki dan slušamo kako Europska unija neće nam dozvoliti, ako mi u Parlamentu ne odradimo sav posao koji se od nas očekuje, dapače, ako mi to i ne implementiramo. Ovdje je dovoljan potpis i već privremeno se nešto primjenjuje. Ono gdje bih želio reći nekoliko riječi. Kolegice i kolege, kada je afrički kontinent u pitanju, onda mi znamo kako je taj kontinent bio podijeljen, između kolonijalnih velesila. Te kolonijalne sile, dolaze odakle? Iz Europe. Da li su oni nastavili svoj utjecaj u tim područjima? I te kako. Najprije su vladali gušenjem nemira u tim zemljama jer su tamo imali svoje snage, svoju policiju i svoju vojsku. Danas vladaju na jedan drugačiji način. Često puta stvaranjem nemira u tim područjima. Prodajem oružja jednoj etničkoj skupini, osvajajući na taj način kroz nemire, svoje interese, postavljajući marionetske vlade. U mnogim afričkim državama nisu njihove vlade one koje odlučuju o funkcioniranju njihovog gospodarstva. Vjerujte mi kolegice i kolege, u veleposlanstvima nekoliko europskih zemalja donose se odluke koja će biti cijena sirovina, koje će investicije ući u te države, kako će i što se tamo raditi, što ćete i kome će se izvoziti te sirovine? Dakle, u veleposlanstvima država članica Europske unije se puno toga rješava. Zato ja želim samo upozoriti, mi ne smijemo ovdje biti pokriće, bespogovorno pokriće. Mi moramo ponekad malo analizirati i stanje u tim zemljama, što stoji iza onoga što se tamo događa, a onda jasno odlučiti da li treba, može diferencirati slučaj od slučaja. Da li je Čad isto što je i Afganistan? Vjerujem da nije. Da li je Irak isto što je i Čad? Vjerujem da nije. Ali bih zato morali osim zakonskih elemenata o kojima smo slušali do sada morali jasno i o političkim aspektima nekih odluka koje ovdje donosimo puno, puno ozbiljnije porazgovarati. Zato iz kluba HNS-a želim upozoriti mi nemamo nikakvog tereta, ako krivnja nije naša, a znamo čija je, onda ne želimo sudjelovati u tome da budemo nečije pokriće, ne želimo da bude jasno, to odgovornost svih nas ako ta odgovornost uistinu leži na nama. Hvala lijepo.

ovaj navod uvaženog kolege zastupnika, malo je neobično da se ovaj međunarodni ugovor, međunarodni sporazum Republike Hrvatske primjenjuje od dana potpisivanja 26. rujna. Da ne bi u hrvatskoj javnosti ostalo možda nekakva nedoumica da je to nešto van propisa Republike Hrvatske i da je Hrvatska Vlada i kolege iz Ministarstva obrane su zaključili nešto propisno, to je uobičajena procedura sukladno hrvatskom Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. A sudjelovanje, osim toga i sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ne ide sukladno nekakvim materijalnim interesima. Zemlje sudjeluju u međunarodnim mirovnim misijama na temelju međunarodne solidarnosti. Isto tako, ni vojnici Argentine, Jordana i drugih zemalja koje su pomagale u stvaranju mira u Hrvatskoj kada je bilo najteže tamo '91. godine, isto se nisu vodili tim kriterijima, nego međunarodnim solidarnostima i još jednom im na tome treba zahvaliti, pa su došli u Hrvatsku. Vojnici stranih zemalja su nažalost stradavali u Hrvatskoj, to ne treba zaboraviti. Misije su složene, uvijek postoji rizik, ali to je međunarodna obveza Republike Hrvatske koju ona izvršava na temelju međunarodne solidarnosti.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 Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. I ovaj Zakon o potvrđivanju sporazuma Republike Hrvatske sa Europskom unijom govori ustvari o Republici Hrvatskoj kao odgovornoj članici Međunarodne zajednice koja preuzima svoj dio odgovornosti za opću sigurnost. Sudjelovanje u međunarodnim misijama i mirovnim operacijama ukazuju i na naša strateška opredjeljenja kojima želimo doprinositi stvaranju mira i ukupnim sposobnostima Europske unije za djelovanje u zajedničkim operacijama. Ponovit ćemo neka naša stajališta iznesena u raspravi prilikom rasprave o Odluci o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama Hrvatska svoju vanjsku i sigurnosnu politiku usklađuje sa stajalištima i djelovanjem Europske unije te joj na taj način nudi svoje sposobnosti koje joj stoje na raspolaganju. Ovom misijom pod vodstvom Europske unije pored UN-ovih misija Hrvatska će praktički biti uključena u sva krizna i humanitarna žarišta diljem svijeta ali je vidljivo da se i pri donošenju ovog zakona vodilo računa i i o našim ljudskim, materijalnim, financijskim mogućnostima a obzirom na ograničenost resursa i o našim sposobnostima. Sami znamo da je integracija u Europsku uniju najznačajniji i najsloženiji pothvat pred kojim stoji Hrvatska država i društvo u cjelini. Predmetni tekst zakona i sporazuma pisan je bez nametanja interesa i volje neke od strana a smatramo ga i formalno-pravnim okvirom da surađuje između Europske unije i Republike Hrvatske na temelju kojih će se razvija i usklađivati naši interesi. Slijedom navedenog nadamo se da će se olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz Europske unije posebice u pitanjima vezanim uz sudjelovanje u operacijama, o pravnom položaju naših snaga, klasificiranim podacima, liniji zapovijedanja, nekim financijskim aspektima kao i doprinosu zajedničkim troškovima. Na kraju naše rasprave još želimo pohvaliti i pozdraviti sve naše pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije ali i civilno osoblje koje sudjeluje u mirovnim operacijama širom svijeta na aktivnostima kojima se postiže očuvanje mira i pruža humanitarna pomoć. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će prijedlog ovog zakona jer vjerujemo da će se našim sudjelovanjem doprinijeti stvaranju mira u tom dijelu svijeta. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk,

za sudjelovanje hrvatskih vojnika u nekoj međunarodnoj misiji preuzeli smo određeni rizik i za njihovu sigurnost i preuzeli smo odgovornost da u toj misiji, da se svi vrate i da se ne dogodi nešto što ne bi bilo nam drago možda i sa najtežim posljedicama. Međutim, takav rizik preuzimali su i parlamenti spomenuo je gospodin Rončević Argentine, Jordana, Češke i drugih zemalja čiji su vojnici tijekom devedesetih godina dolazili u Hrvatsku kako bi osigurali mir i kako bi na kraju sve to završilo s pobjedom Republike Hrvatske u ratu koji je bio. Međutim, pitanje je sada kolika je granica odnosno dokle možemo preuzimati preuzimati odgovornost zbog nečega što se dogodilo devedesetih godina i koliko će taj argument i dalje biti prisutan u našim raspravama. Naime, Republika Hrvatska u ovom trenutku je zemlja koja sudjeluje u skoro najviše misija Ujedinjenih naroda, mislim da se radi o petnaest ili iako je taj podatak dakle kada bi se gledalo po broju ljudi to nije toliko puno jer u većini misija sudjelujemo sa malim brojem vojnika ili promatrača. Međutim, to na neki način pokazuje našu politiku da se ustvari odazovemo svima koji nas pozovu, jedino eto nismo išli u Irak na svu sreću. Također treba reći da je broj pripadnika misija iz Republike Hrvatske čak u maksimalnom svom broju ukoliko bi se poslao broj, maksimalan broj koji je predviđen dosadašnjim odlukama čak i iznad deklariranog broja u dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske. Možda to i nije potpuno neprihvatljivo, možda doista postoji politički razlog za to. Možda na neki način želimo i dodatno preuzeti odgovornost zbog našeg približavanja NATO-u pa i zbog onoga što je bilo u Europskoj uniji, pa i zbog onoga što je bilo ali u svakom slučaju mislim da je došlo vrijeme da preispitamo kakva je ustvari naša politika sudjelovanja u mirovnim misijama, kakav je naš način sudjelovanja u mirovnim misijama. Naime, do prije nekog vremena Republika Hrvatska je imala zapovjednika u jednoj velikoj mirovnoj misiji u Kašmiru Kašmiru nakon što mu je dakle prestao mandat, nakon što je prestao biti zapovjednik mi više nemamo ljudi na tako visokim pozicijama u mirovnim misijama a možda smo mogli. Također treba reći da sudjelovanje Republike Hrvatske u mirovnim misijama se u najvećem broju očituje kroz slanje ljudi. U klasifikaciji NATO-a, dakle u njihovim tablicama recimo slanje besplatnih letjelica ili neke druge opreme se i više klasificira od samog slanja ljudi. treba reći naravno da je kod slanja samo vojnika a to vjerojatno zbog toga što nam je to najlakše osigurati treba reći da je rizik veći i da svaki put kada podignemo ruku za odlazak vojnika prihvaćamo taj rizik. Odluka o ovoj misiji donesena je u srpnju 2008. godine i naravno tada je bilo vrijeme upozoravati na to da je situacija u Čadu na neki način malo višeg rizika od onoga što je bilo na Golanskoj visoravni i gospodin Šprem u ime SDP-a je to upozorio. Međutim, glasali smo za odlazak u tu mirovnu misiju i sada nema potrebe ponovno se vraćati na to da je situacija takva i takva, to smo sve znali kad smo o tome odlučivali. o toj mirovnoj misiji smo saznali iz novina, dakle da će hrvatski vojnici biti upućeni u mirovinu misiju saznali smo iz novina mjesec ili dva prije toga sa jedne sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Obzirom da preuzimamo zajedno odgovornost i da se odluke takve vrste donose konsenzusom parlamentarnih stranaka, a što konsenzus znači vidjeli smo i jučer prilikom ratificiranja našeg ulaska u NATO od strane slovenskog parlamenta. Nije dobro da se o takvim misijama informiramo iz novina. Mislim da se dakle barem nadležni saborski odbor može o tome informirati prije nego što to pročitamo u novinama da ne bi bili dovedeni na neki način pred svršen čin da svojim protivljenjem odluci ne ugrozimo nekakve druge vanjsko-političke interese koje su predstavnici hrvatske Vlade preuzeli prilikom na neki način deklariranja toga da ćemo ići u tu mirovnu misiju. Kako ne bi željeli biti dakle taj remetilački faktor apeliramo na to da se u buduće ukoliko se donose odluke o slanju mirovne misije ipak ne saznamo iz novina nego u jednoj normalnoj parlamentarnoj proceduri kako to već i priliči. Stoga kolegice i kolege, obzirom da se radi o tehničkom sporazumu odluke koja je donesena prije šest mjeseci za koju smo glasali klub SDP-a će podržati ovaj Zakon o potvrđivanju sporazuma. Ali apeliramo dakle da se u buduće prilikom slanja hrvatskih vojnika u mirovne misije malo više konzultiramo, a ne da o njima čitamo iz novina. Zahvaljujem.

u današnjoj raspravi je puno toga kazano. Ja bih samo još dodao da je ovo, naših 15 pripadnika da su od početka listopada po prvi puta upućeni u jednu europsku misiju sa jednom zadaćom. Znači, tijekom operacije obavljat će zadaću izviđanja u području multinacionalne bojne sjever pod vodstvom Oružanih snaga Republike Poljske. Pričati o hrvatskim vojnicima koji su upućeni u bilo koju misiju može se samo kazati da su to najobučeniji, najopremljeniji i hrabri vitezovi koji su otišli i budite uvjereni u razgovoru s njima po njihovom povratku, a i svi oni koji su bili na licu mjesta svi bi potpisali ne samo šest, nego i još godinu dana da ostanu u tome dijelu. Vojnik koji se obučava za ove misije ukoliko nema terena, ukoliko ne osjeti žarište njegova obuka nema svrhe i prema tome, znači naši dečki koji su obučeni da idu u te mirovne misije kad se vrate zasigurno će biti još sposobniji za sve izazove koji se mogu desiti i u Republici Hrvatskoj i u samo okruženju. Treba kazati da je ovo jedno od prvih misija odlazaka naših pripadnika koji su daleko preko 4000 km znači od Europe pa do Čada i da je to jedan logistički izazov dopreme MTS-a do područja same operacije. Kad se kaže riječ mirovna misija ili mjesto gdje se upućuje vojska normalno da je to opasno mjesto, da može biti ili ratno područje ili područje gdje može doći do sukoba i zato su pripremani naši vojnici i oni su zasigurno dobro obučeni, opremljeni, a osobno sam se uvjerio u jake obuke i stručnost svih njih na poligonu u Gašincima. Ovdje sam na računalu pronašao nekoliko slika iz samog Čada gdje se vidi naš vojnik kako je dobro obučen, pa vidimo i tehniku s kojom raspolažu i vidimo kako na jedan civiliziran narod surađuju sa mještanima u tome području. Kazali smo da većina naših vojnika koji su obučeni žele produljiti, žele što dulje ostati u tim mirovnim misijama. I nije lako, lakše osigurati vojnika za mirovnu misiju u koju se upućuju naši pripadnici. Daleko je lakše osigurati besplatnu letjelicu, kupiti motorno vozilo pa i borbeni zrakoplov nego osigurati specijalca koji može nosit se sa svim izazovima počevši od vremena, počevši od opreme koju nosi na sebi i počevši od samih izazova u tome dijelu. Uz sve ovo želim izraziti veliku pohvalu i bivšem ministru i današnjem ministru, pripadnicima kopnene vojske na čelu sa generalom Mladenom Kruljićem koji zasigurno pripreme svakog našeg vojnika koji odlazi, da kad nosi naš stijeg na borbenom vozilu ili na motornom vozilu, odnosno kad nosi oznaku Hrvatske vojske i Hrvatske države da prezentiraju jednu demokratsku ustrojenu državu, a isto tako ne možemo da ne kažemo da su većina tih zemalja u koje mi danas odlazimo ili da je većina zemalja dolazilo nama kad smo bili nejaki, kad nismo imali ni čime se braniti da su dolazili i nama pomagati tako da uvijek ću podržati odlazak naših pripadnika poglavito što u razgovoru sa svim našim vojnicima s kojima sam do sad razgovarao o povratku svi su kazali da im je bilo dobro. Naporno jest obuka, ali zato su obučavani. Ali su kazali da bi produljili ugovor. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Arsen Bauk. u Hrvatsku. Dakle, da su njihovi vojnici dolazili u Hrvatsku. To jednostavno nije točno. Ne sjećamo se vojnika iz Afganistana, Sierra Leonea, Čada, Centralne Afričke Republike itd. da su baš dolazili u Hrvatsku. Mislim da ta razina na neki način opravdavanja odlazaka u mirovne misije time što je netko dolazio '90.-te ipak nije potrebna. Ta argumentacija apsolutno postoji, ali u toj razini ipak nije potrebno. Zahvaljujem. Nije Poslovnikom zabranjeno i pohvalno govoriti o misijama, kao i kritički isto. Jel? Prema tome, ima pravo iznijeti svoje mišljenje. Idemo dalje. Gospodin Krešimir Ćosić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, evo dozvolite mi prvo na uvodu nekoliko riječi koje će biti u stvari komentar dijela dosadašnjih rasprava koje su završavale sugestijama, ali ne prvi puta. Trebamo se povući iz Afganistana, jer tamo je neminovan poraz međunarodnih snaga. To sve pokazuje koliko jednog dana rasprave u Hrvatskom saboru o statusu, slanju naših vojnika u mirovne operacije mogu biti politički teške i, i možda čak i neizvjesne. Srećom mi do sad nismo imali razloga za rasprave koje bi dovodile u pitanje čvrstu odluku hrvatske državne politike da Hrvatska sudjeluje u izgradnji mira i sigurnosti tamo gdje sudjeluju i države članice najvažnijih međunarodnih organizacija UN-a, EU-a, NATO-a itd. Srećom, te naše rasprave nisu bile nabijene nabojem, jer naši vojnici su uspješno i opet naglašavam samo srećom u mnogim teškim i rizičnim pozicijama sačuvali svoje živote. Ali sudjelovanje u takvim operacijama velik je rizik, velika je neizvjesnost i može se dogoditi i ono što ne želimo da se dogodi. Sjećam se da sam u prvoj raspravi kad smo govorili o izvješću Ministarstva obrane u sudjelovanju hrvatskih vojnika u Afganistanu, rekao je sljedeće, moramo biti spremni jer jednog dana zbog prirode posla iz različitih razloga može se dogoditi ono najteže. I ako se dogodi a ne želimo da se to dogodi, moramo biti spremni na takve komplicirane i teške političke rasprave i odgovarajuće političke odluke koje će dokazati ozbiljnost Hrvatskog parlamenta i ozbiljnost hrvatske državne politike koja je dio politike ključnih, stožernih organizacija međunarodne zajednice koji sudjeluju u izgradnji i oblikovanju mira. Sjećam se jedne vrlo teške rasprave u jednom parlamentu pred nekoliko godina. 2006. godine su bili prvi parlamentarni izbori u Afganistanu. Samo 10-ak dana nakon tih parlamentarnih izbora kanadski parlament je trebao donijeti odluku o produljenju sudjelovanja njihovih postrojbi u mirovnoj operaciji u Afganistanu do 2011. godine. Baš u tom kritičnom trenutku dogodilo se ono što nitko nije želio, Kanađani su imali velike gubitke, ne samo da su imali velike gubitke nego se čak dogodilo da je čak i jedna časnica, mlada časnica, satnica ili kapetan bila

član izaslanstva kanadskog parlamenta u NATO parlamentarnoj skupštini i rekao je, donijeli smo odluku o produljenju našeg mandata u mirovnoj operaciji ISAF do 2011. godine. Svakako može se dogoditi, iako sam naglasio, ne želimo da budemo u takvoj poziciji, ali naše rasprave moraju biti spremne i za takve okolnosti i nadam se da ćemo dobiti razvojne prihvatljive političke odluke. Nekoliko riječi o vojnim zadaćama. Vojne zadaće po definiciji, po prirodi posla rizične su, teške i neizvjesne. Bez obzira je li se radi o Čadu, Afganistanu, Haitiu, Sirera Leonu itd., ove zadaće se ne biraju sa menu po principu kao što je netko rekao lako teško, hoćemo-nećemo, opasno-neopasno, prihvatljivo-neprihvatljivo. Vojne zadaće se preuzimaju kao dio određenih političkih odluka, u svakoj demokraciji, na dobro uređen i dobro definiran način, a oni koji preuzimaju te vojne zadaće, zna se na koji način ih preuzimaju i čine sve da dobro razumiju svoju zadaću, svoje nadležnosti, da se dobro pripreme, izaberu najbolje među najboljima, osiguraju odgovarajuću opremu i učine rizike takve rizične operacije minimalno. Svakako je da sudjelovanje u mirovnoj operaciji u Čadu nosi sa sobom neke nove izazove i teškoće i da je ta operacija po mnogo čemu različita u odnosu na dosadašnje operacije jer izazovi i teškoće koje nameće Afrika, ne samo zbog klime, ne samo zbog različitosti terena nego posebno zbog okolnosti koje vladaju u tim državama državama čine ovu izazovnu zadaću za naše postrojbe rizičnom, teškom, ali sam siguran da su oni koji su pripremali naše vojnike za tu operaciju činili sve da ju oni mogu kvalitetno i dobro

teško i dugo ratno iskustvo. Sjećam se dobro, njegove jedne od važnijih zadaća u kojim je pokazao ne samo hrabrost i odlučnost, ne on kao pojedinac nego i njegovi vojnici, bio sam u Maslenici kada se preuzimala crta od IV. Brigade, negdje 2., 3. mjesec kada još uvijek pada, bojnik Kruljac je došao sa svojih 600 vojnika i preuzeo jednu vrlo tešku crtu odgovornosti u vrlo rizičnim i teškim uvjetima. Nakon nekoliko dana ili samo 10-ak dana imao je skoro 10 ili 12 poginulih. Ono što je bilo karakteristično za jednog čvrstog i hrabrog zapovjednika da nije bilo posustajanja nego da je jednako čvrsto obavljao svoje zadaće na najtežem dijelu tog bojišta u Kašiću zbog toga je selekcija pojedinaca, selekcija postrojbi, selekcija zapovjednika itekako važna i odgovorna zadaća koju naši časnici i koju procesi pripreme i obuke hrvatskih vojnika preuzimaju preuzimaju ljudi koji taj posao znaju kvalitetno napraviti. Svakako operaciju u Africi predstavlja novo iskustvo u opremanju, u planiranju, pravna pitanja i financijska pitanja oko statusa snaga, logistički aspekti, standardne operativne procedure, sve je to izazov, te posebno suradnja sa drugim međunarodnim organizacijama, UN-om, NATO-om, obično su procesi i vrlo često koji puta i problemi koji čine takve operacije možda i težim nego što jesu po samoj prirodi posla. U svakom slučaju europska obrambena i sigurnosna politika se oblikuje i nalazi se u svojim ranim fazama zauzimanja pravog mjesta u široj međunarodnoj zajednici, u stvaranju mira i i sigurnosti u područjima u okviru kojih i gdje Europska unija ocjenjuje da su snage Europske Svakako očekujemo da će ta suradnja između snaga Europske unije, biti takvog karaktera da će imati sve pozitivne efekte, bez obzira na stalne političke rasprave, tko šta treba raditi na način da se izbjegne konkurentnost i da se poveća komplementarnost koja je na terenu vrlo često posebno potrebna, jer uspjeh takvih operacija i takvih zadaća ne ovisi samo o vojnom dijelu, nego posebno i civilnom dijelu kao i općem i cjelovitom procesu traženja prihvatljivih političkih rješenja. Sudjelovanje hrvatskih vojnika u ovoj operaciji samo dokazuje u kojoj mjeri Republika Hrvatska postaje integrirana u širi međunarodni prostor i međunarodnu zajednicu sa drugim državama, sudjelujući u oblikovanju mira i sigurnosti tamo gdje je izuzetno teško i izazovno. Ali opet ću reći, vojne operacije, vojne zadaće nisu takvog karaktera da se biraju kriteriju prihvatljivo-neprihvatljivo, nego su takve prirode da ih treba preuzeti i obavit što je moguće kvalitetnije u interesu čitave Međunarodne zajednice. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Slažem se sa većinom što je kolega Ćosić rekao, ne mogu se oteti dojmu kad bi netko sa strane slušao, ne samo vas nego i neke vaše prethodnike koji su tu govorili, zapravo dobiva se dojam da Hrvatska obučava vojsku samo za međunarodne vojne ili mirovne misije. Ja ne mogu prihvatit, recimo, da najbolji od najboljih idu u međunarodne misije, jer kad pročitam ustavnu odredbu i uloge Hrvatske vojske i zakonske odredbe, onda bi najbolji od najboljih morali čuvat domovinu. Mislim da je ovdje priča zapravo, i to moram otvoreno reći, prije svega politička i nije točno da se ne mogu misije birati. Misije se mogu birati i mogu se donosit

sigurno imala političke konsekvence da je recimo prekinula misiju u Čadu. Prema tome, moramo o tim stvarima otvoreno razgovarat i znati o čemu razgovaramo. Ja samo mogu izrazit svoju nadu da će Hrvatska jednog dana postat toliko politički relevantna na međunarodnoj sceni, ako hoćete i u okviru NATO-a i Europske unije da će moći kazat e gospodo, mi ne bi poslali 15 ili 50 vojnika, mi ćemo poslat u ovom slučaju dva kamiona. Zapravo, samo moramo o tome govoriti, ali prije svega sam se javio radi dojma. Hrvatski vojnici se ne obučavaju da bi sudjelovali u međunarodnim misijama, bilo vojnim, bilo mirovnim nego se hrvatski vojnici obučavaju da čuvaju domovinu i to mora biti prioritet. Hvala. Odgovor na repliku. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Pa svakako treba odgovoriti na ovaj komentar. Najbolji se može postat samo na način da se sposobnosti testiraju tamo gdje postoje pravi izazovi. Ne može se postat dobar, ne može se postat iskusan, ne može se postat sposoban časnik, vojnik sjedeći u Zagrebu ili sjedeći u nekom kampu za obuku. Iskustvo je itekako važno, ono potvrđuje sposobnosti, ono afirmira osobu, ne samo pojedinca nego postrojbu, nego i oružane snage jedne države. I činjenica je da smo birali najbolje i da su na taj način zaslužili poštovanje čitave Međunarodne zajednice. Ugodno je bilo mnogima od nas, ministar, gospodin Raboteg itd. biti na različitim mjestima od Afganistana itd. i slušati komentare o kvalitetnim časnicima koji profesionalno, odgovorno obavljaju svoje poslove. Prema tome, treba razumjeti tehnologiju posla. Kako se testira sposobnost? Ne možete postat svjetski prvak u rukometu ako ne preuzimate izazove, ako ne igrate i ako ne pobjeđujete. Prema tome, sasvim jasna analogija koja ne zahtijeva nikakvo dodatno objašnjenje. birati se može i rekao sam, struktura demokratskih država je takvog karaktera da parlamenti i rasprave u parlamentima, različita mišljenja se sukobljavaju i donosi se odgovarajuća politička odluka. Prema tome, i ovaj Parlament je donio svoje političke odluke i rekao sam, to po neki puta može može biti vrlo teško, vrlo složeno i zbog toga sam naveo onaj primjer kanadskog parlamenta. Ne želimo da se nađemo u sličnoj poziciji. Vrijeme. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, evo govorili ste o kompetentnosti, hrabrosti, sposobnosti naše vojske što je svakako činjenica i to nitko ne može opovrgnuti. Naprotiv, general Kruljac o kojemu o kojemu je ovdje i bilo govora, dobro ga poznajemo jer smo Brođani i jedan i drugi, i koji je vodio i 3. Gardijsku i 108. Slavonsko-brodsku brigadu i bio na Akciji "Maslenica" o kojoj ste vi govorili, ali ste spomenuli nekako, rekao bih relativizirali broj poginulih. Recimo, nabrojili ste 10 od 12 poginulih. Moram vas u ovoj replici ispraviti. U Akciji "Maslenica" poginulo je ukupno 32 vojnika od čega 23 sa područja Brodsko-posavske županije. Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Ova primjedba zaslužuje i odgovarajuću repliku i odgovor. Svakako, slažem se s vama. Tada bojnik Kruljac, danas general pukovnik Hrvatske vojske s kojim sam imao prilike biti tih trenutaka kad je tog dana izgubio 12 ili 13 vojnika, 17 ranjenih, kao iskusan hrabar časnik i zato je dobro koji puta i pohvaliti hrvatske generale, vitezove Domovinskog rata jer obično o njima pričamo u … /Govornik se ne razumije./ … društvu, vrlo neprihvatljivom kontekstu, a zaboravljamo zaboravljamo koliko je tog trenutka bilo kritično da je taj čovjek donio odluku. Ne, ponovo u kaši, ponovo zauzet položaj. To nije bilo lako i jednostavno on je to učinio. 3. Gardijska brigada je bila na terenu duže, to je bilo njihovo prvo sudjelovanje u toj operaciji i nažalost i nakon toga, ali s puno više iskustva imali su daleko manje gubitaka i daleko uspješnije i učinkovitije su obavljali svoje poslove. I zbog toga je jako važno i činjenica je da se kvaliteta hrvatskih postrojbi, hrvatskih vojnika na terenu od Haitija, Afganistana, Čada, prepoznaje kroz iskustvo ljudi koji su bili u Domovinskom ratu, koji biraju one koji obučavaju i koji čine sve da su naši gubici do sada zaista bili jednaki nuli i to je rezultat iskustva koje imamo i koje bi mnogi drugi htjeli i dobivaju od časnika

bojim se da ta rasprava onda neće pogoditi onaj srž koji je točke dnevnog reda. Idemo dalje s raspravom pojedinačnom. Uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo, javio sam se i za pojedinačnu raspravu jer očito u prvom nastupu ispred kluba HNS-a nisam bio dovoljno jasan. Najprije bih želio reći da sam imao određeni prigovor vezano uz činjenicu da sporazum se privremeno primjenjuje od datuma potpisivanja. Kolega Rončević, ja nisam imao nikakav prigovor na hrvatsku stranu. Nisam imao prigovor na hrvatsku stranu, već na europsku stranu. Zašto? Vi dobro znate da nam Europska unija ne da ni žuto svjetlo, a kamo li zeleno svjetlo ako ne uskladimo zakonodavstvo, pa čak ni tada Saboru ne vjeruju, već provjeravaju implementaciju tih zakona. U ovom slučaju, dovoljno je parafirati i sporazum se privremeno primjenjuje. Dakle, o tim dvostrukim kriterijima druge strane sam govorio. Kad sam se već javio, a u raspravi je bilo jako puno toga rečeno, ja bih ipak molio potpredsjednika da nam oprosti što smo mali išli šire u ovu raspravu. Mislim da je ovo jako dobra rasprava, jako dobra rasprava i po prvi puta smo progovorili o tome da li smo mi u poziciji da biramo misije ili Hrvatska u ovom trenutku ipak nije u toj poziciji. Ako još nismo, onda pro pro futuro postavimo kriterije temeljem kojih ćemo sutra davati zeleno svjetlo našim vojnicima da odlaze u te misije. Do sad je predsjednik Mesić bio energičan samo u protivljenju jednoj misiji. Mislim da je to bilo dobro. Ja sam rekao nešto što ću ovdje sad rado ponoviti. Dakle, nitko, ja zaista nisam čuo nikoga da je imao bilo kakav prigovor na bilo kojeg našeg vojnika ili vojnu jedinicu, već isključivo na naše političke odluke koje ovdje donosimo, ili donosimo na nekim drugim mjestima. Dajte, budimo iskreni, izađimo s jednom anketom danas, evo na ulice Zagreba i pitajmo Zagrepčane koji je cilj operacije u Čadu? Koga mi tamo štitimo? Od koga mi te štitimo? Koja je povijest tog sukoba? Tko stoji iza toga? Tko je naoružavao pojedine skupine? S kojim ciljem ih je naoružavao? 95% nas to ne zna, a kamo li naših građana. Ovo je pokušaj da ubuduće misije odobravamo temeljem puno šire parlamentarne rasprave jer odgovorno tvrdim da Afrika nije isto što i Afganistan. U Africi su jučer kolonijalne sile vladale i gušile nemire u tim državama silom. Danas stvaraju nemir da bi opet vladali. Dakle, vladanje jednom gušenjem nemira, drugi puta stvaranjem nemira. Naoružavanje pojedinih skupina, stalnim smjenama kojekakvih marionetskih vlada, a ubiti, kolegice i kolege, budimo iskreni, u mnogim afričkim zemljama, tko donosi odluke? Veleposlanici mnogih velikih europskih zemalja, ja se to usudim ovdje reći, su oni koji odlučuju što će se investirati, investirati, po kojoj će se cijeni pojedine sirovine izvoziti, kako će se uopće funkcionirati u tim državama. To nisu odluke tih marionetskih vlada, to su političke odluke. Mi ne smijemo biti pokriće za neke od tih. Ne tvrdim da je u Čadu tako, ali u mnogim afričkim zemljama je i želio bih da Hrvatska sutra zaista može temeljem jedne objektivne analize ubiti intervenirati, ali na ne odobriti određene misije. Evo, prema tome, ja ubuduće sigurno neću podržati sve misije, to ću jasno pokušati obrazložiti. Čad, ponavljam, od članova kluba HNS-a ima svaku podršku. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvi je uvaženi zastupnik Berislav Rončević. **Rončević, Berislav (HDZ)** Uvaženi kolega Dorić, pa tada sam ispravak netočnog navoda pozvao se na njega jer nisam našao adekvatniju pločicu i jednostavno da ne bi bilo radi hrvatske javnosti, ostavili ste malo jednu aluziju da je možda sporazum sklopljen protivno našem hrvatskom Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Ja odgovorno tvrdim da nije jer poznam rad kolega u Ministarstvu obrane. Isto tako, radi hrvatske javnosti, nije Hrvatska prisiljena na mirovne misije, moraš Hrvatska je deklarirala svoje sposobnosti i u dugoročnom planu razvoja, tamo je rečeno da 60% komponente kopnene vojske to u hrvatskim okvirima po projekciji naših razvoja oružanih snaga će biti negdje oko 700 vojnika u misiji i ne odmah. Samo za misije za koje smo spremni, za koje imamo obučene vojnike i za koje imamo dovoljno adekvatno smo ih opremili. Tako smo se do sada ponašali. Nemam ništa protiv šireg upoznavanja, ali jednostavno da ne bi ostalo ovdje nešto nedorečeno, Hrvatskoj nitko ne nameće mirovne misije. To je odluka naših tijela vlasti koje su demokratski izabrani i do sada smo prihvaćali samo misije za koje smo dobili jamstvo struke, znači zapovjedništva Hrvatske vojske da smo spremni i da smo dovoljno obučeni. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Rončević, potpuno se slažem s vama, zato sam i intervenirao i ja da pojasnim da ne bi zaista bilo nesporazuma vezano uz to, nikakav prigovor, ponavljam na hrvatsku stranu nemam. No, i sada ste opet rekli Hrvatska može birati u ovisnosti o tome da li je tehnički spremna ili ne. Ja ponavljam. Ja tražim i političku spremnost temeljem jasne argumentacije. Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Uvaženi gospodin zastupnik Dorić je postavio tako jedno vrlo intrigantno pitanje koje ja mislim da zaslužuje možda malo komentara. Pitanje je izgledalo ovako, koga mi tamo branimo u Čadu? 90% ljudi ni ne zna gdje je Čad, ja bih možda eksplicirao ono što ste vi tim pitanjem i dalje možda mislili. Pa mi tamo nemamo nikog poznatog, mi nemamo tamo rodbine, možda nemamo prijatelja i tako dalje. Koji je smisao onda svega toga? I to pitanje na neki način nas vodi u krivom smjeru. Tražimo odgovor na pitanje koje ne postavlja Međunarodna zajednica, nije postavila Europska komisija, nije postavio UN, NATO i nego je pitanje sasvim drugačijeg karaktera zbog čega smo mi tamo. Ne mi kao pojedinci, ne samo hrvatski vojnici, nego Oružane snage Republike Hrvatske i desetaka drugih država Europske unije, NATO-a, UN-a itd. Odgovor je vrlo jasan i zbog tog odgovora se donosi i politička odluka na razini najvažnijih međunarodnih organizacija koje brinu i odgovorne su za mir i sigurnost u svijetu. Branimo mir i sigurnost pa i u Čadu iako u kontekstu vaših pitanja nemamo ni prijatelja, ni rodbine, nikog ne poznamo. Ali sudjelujemo u jednom važnom poslu, u jednoj važnoj zadaći jer je to dio međunarodne odgovornosti stožernih organizacija Međunarodne zajednice kao što je UN, NATO i u tom prostoru Europska unija kroz europsko obrambeno sigurnosnu politiku traži svoju poziciju jer je svjesna da bez nje ne može postati

na žalost mislim da ste promašili ono što sam mislio poručiti. Znate, da li mi ovdje branimo ekonomske interese Europske unije u Čadu, da li mi ovdje branimo prava određenih etičkih skupina naroda Čada to je bilo moje pitanje. Znate? Vi dobro znate o čemu govorim. Uvijek postoje nekoliko istina u ratnim sukobima. Ja bih volio znati koju istinu mi branimo, koji nam je krajnji cilj. Koji je to narod čiju samostalnost želimo osigurati. To je pitanje. Hrvatski građani to na žalost ne znaju. kada pogledamo ove materijale točno što je rekao gospodin Dorić cilj misije je pomalo nejasan, cilj same misije. Po sudjelovanju Hrvatske u mirovnim misijama diljem svijeta netko je rekao 15 zemalja do sada, nekako ispada da je Hrvatska država i Hrvatski narod najsolidarniji narod na ovome svijetu. I ako po broju misija, a u odnosu na veličinu države i naš broj stanovnika ne bi se od nas to očekivalo. Točno je da je, da naša vojska, naši vojnici izvrsno, kvalitetno, kompetentno izvršavaju svoje vojne zadaće. Točno je da su odlično obučeni i pripremljeni i imaju kvalitetu koja je zaista rekao rekao bih na cijeni u međunarodnim, vojnim krugovima. Međutim, ovo je ipak prije svega politička odluka. Dakle, da kažem i političkim putem i kada ove podatke koje sam iznio malo prije o broju zemalja u kojima sudjelujemo, o dobrovoljnom kako reče gospodin Rončević sudjelovanju u misijama meni to, oprostite na izrazu možda ispada nekakvo dodvoravanje svjetskim silama ili moćnicima, a sve u očekivanju onoga što je naš također politički interes i misija, a to je ulazak u NATO pakt i ulazak u E vidite, kada je riječ o toj misiji pitam se tko to kod naše benevolentnosti i dobronamjernosti sudjelovanja u tim vojnim vojnim misijama, tko to u našoj misiji kojom idemo trnovitim putem prema NATO paktu i Europskoj Tko je digao glas za ovakve da kažem ispade Slovenije. Evo jučer njihov parlament je odgodio raspravu o ulasku Hrvatske u NATO pakt, a mi šaljemo misije na sve strane, gdje god treba, dobrovoljno, nitko nas ne sili. Pa možemo li mi nekada pokazati da smo mi nekakva država, da imamo svoj stav, da imamo svoje mišljenje, da imamo svoje ja. A kad se govori o Čadu i konkretno o tome, dakle to je država smještena u srcu Afrike južno od Sudana bogata fosfatima. Francuska je bila dobrim dijelom tijekom stoljeća tamo gazda, mora se to otvoreno reći. Ona se naslanja na Središnju Afričku ili Centralnu Afričku Republiku. Dakle, dvije srednjoafričke države u kojima je bilo bezbroj nemira, prevrata, vojnih pučeva. Sudan sa sjevera također navodno, ja ne bih htio optužiti nikoga, ali znamo da iz novina, iz izvješća i iz svega također djeluje na nemire u Čadu i mi zapravo ako ne znamo cilj, upravo ovo što je Dorić rekao, zbog čega mi tamo idemo? Da li očuvanje mira? Da li provođenje nečije politike tamo gdje je bila ponekad, gdje je prije bila Legija stranaca koliko znam. O tome smo gledali filmove čak. Zbog toga, zaista je vrijeme kako su istakli neki govornici ovdje da malo razmislimo o našim misijama. Iako ja znam da u ovoj situaciji krize, recesije, nezaposlenosti, neimaštine nema našeg vojnika koji će odbiti, a i zbog samog uvjerenja da rade ono što im se naredi da je u redu, nema našeg vojnika koji će odbiti bilo koju misiju. Ne zaboravimo pritom da je upravo zbog tog nesređenog stanja u Čadu upravo rizik same operacije drugačiji nego li u Afganistanu, a također ne treba zaboraviti ni to kako piše u članku 5. stavak 2. a ja tu ne vidim nešto što ću sad reći. Dakle, u slučaju smrti, ozljede, gubitka ili štete. Šteta je može li se dogoditi da dođe do štete zbog bolesti, dobro znamo da na tom području haraju i teške zarazne bolesti od ebole pa sve do malarije. kada govorimo o našem sudjelovanju, jasno je da kada je već potpisano evo ovdje piše potpisano u Bruxellesu 26. rujna 2008. Prema tome, mislim da ovdje zapravo pomalo raspravljamo izvan izvan vremena. Ali za u buduće kako su i mnogi moji kolege u Saboru rekli treba dobro razmisliti i raspraviti o tome daleko prije i sa puno više argumenata. Hvala lijepo. Da ne bi ponavljao ponovno, mi smo, i da ne bi bilo nesporazuma ništa se ne može učiniti u tim misijama bez odluke Sabora. Sabor je donio odluku o toj misiji. Mi danas raspravljamo o tehničkim aspektima održavanja te misije, pa bih vas molio da ne moram prekidati, da se držite teme dnevnog reda.

Svakako gospodine potpredsjedniče. Itekako je važno da hrvatska javnost i hrvatski ljudi razumiju složenost

je tip komentara koji osporavaju ne samo hrvatsku državnu politiku nego i državnu politiku mnogih drugih parlamenata i čitave međunarodne zajednice. Ne znam tko se kome dodvorava da li u Danskom parlamentu, Mađarskom parlamentu itd. Sve te države i sve te političke odluke imaju zajednički cilj graditi što je moguće više mira, sigurnosti u svijetu a Hrvatska u NATO-u gospodo vrlo jednostavno mir, sigurnost, definitivno znači da se više nikad neće dogoditi a većina od nas se dobro sjeća kako je to izgledalo 1991. kad je trebalo ostaviti normalne poslove, sve ono što smo mislili da nikad u životu nećemo raditi bili smo prisiljeni raditi. Ta vrijednost sigurnosti i mira je temeljna vrijednost suvremenog svijeta i zbog toga karakter komentara da se netko nekome dodvorava slanjem hrvatskih vojnika ili vojnih drugih država u mirovne operacije je ja bih rekao ipak neprihvatljivo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Jeste se vi javili za repliku? se ne čuje./… Oprostite, javite se ali morate dići pločicu "replika". Imali ste ju u ruci, pratili smo, niste se javili ali evo dajem vam riječ. Izvolite. Ovo je po prvi put da ste mi dali ovako. Hvala lijepo. Gospodine kolega, da je to naša volja i da to nije ono kako sam ja rekao onda bi se ova misija zvala CROFOR a ne EUFOR. Prema tome, ostajem pri onim postavkama. Evo, samo toliko.

nezadovoljstvo činjenicom da doista danas raspravljamo o slanju naše misije u Čad u kontekstu i trenutka kada jedna članica NATO-a pravi Hrvatskoj probleme u postupku prijema u punopravno članstvo, tobože zbog završnog računa u proračunu u susjednoj Sloveniji. Ali ja nisam zbog toga zabrinut pa vjerujem da ćete prihvatiti moju sugestiju da i vi ne morate biti zabrinuti jer za razliku od bruxelleske administracije koja nijedan problem do sada nije riješila ovaj problem oko Hrvatske u NATO neće rješavati Bruxelles nego Washington a njihove metode uvjeravanja su ipak malo drugačije, nisu tako nježne kao iz Bruxellesa i to će biti brzo riješeno. Hvala. Zahvaljujem. Samo istine radi, mi danas ne donosimo odluku o slanju naših snaga. Nju smo donijeli 15. srpnja 2008. godina. Govorimo samo o uvjetima pod kojima ih šaljemo. I imamo još jednu repliku. Uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Ja se slažem s kolegama koji su kazali da se mi ne dodvoravamo prihvaćanjem svih misija. Mi prihvaćanjem svih misija odnosno nemogućnosti da odbijamo određene misije zapravo na određeni način ispunjavamo nekakve političke ciljeve. Ja spadam u one koji bi bio najsretniji da nikad hrvatski vojnik ne mora stupiti izvan hrvatske granice, ali nažalost situacija je takva kakva je i nažalost živimo u svijetu takvom kakav je. Dakle, moramo na to pristati. Međutim, ne mogu prihvatiti da se vojne misije pravdaju isključivo sa vojnog aspekta. Ma nitko me ne može uvjeriti da će nešto posebno biti spremniji hrvatski vojnik ili ne znam šta će biti sa hrvatskom vojskom ako više bude boravila na terenu u stranim zemljama, jer tom logikom i tom argumentacijom koju je iznio kolega Ćosić nikad ne bi dobili Domovinski rat. Ne znam gdje su to Tigrovi, Pume, u kojim su oni to vojnim misijama, misijama, međunarodnim vojnim misijama bili pa su briljantnu pobjedu izvojevali. Prema tome, dajte ajmo političkim govorom govoriti kad je riječ o ovim problemima i pitanjima. Zahvaljujem. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Zadnji je prijavljeni uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Čad je jedna od najsiromašnijih država sa možda jednom od najkorumpiranijih Vlada na svijetu i smještena u takvo okruženje da vjerojatno tamo uz Afganistan postoji jedna od najgorih humanitarnih katastrofa koje su trenutno u tijeku. U Čad se prelijeva sukob iz Sudana, sudanske regije Darfur sa stotinama tisuća izbjeglica koje nemaju niti pola čaše pitke vode dnevno da svoje osnovne životne potrebe zadovolje. Stoga je sudjelovanje mirovnih snaga koje sprječavanju daljnji sukob između najmanje četiri zaraćene frakcije čadskih paravojnih i vojnih snaga jedan od krucijalnih zadataka međunarodne zajednice a ova misija u Čadu evo pripala Europskoj uniji i možda je to zapravo povijesna misija po tome da vojni odredi Europske unije nastupaju uz policijske odrede Ujedinjenih naroda ali ovog puta imaju veće ovlasti nego same jedinice Ujedinjenih naroda, Ujedinjenih naroda, dakle svjetske organizacije. 15. prosinca prošle godine u Parizu je održano zasjedanje zapadno Europske unije, dakle, parlamentarne skupštine europske sigurnosne suradnje gdje se raspravljalo o misiji u Čadu, misiji u Afganistanu i ostalim misijama gdje se nalaze vojne postrojbe europskih zemalja. Posebno je apostrofirana misija u zbog svoje humanitarne dimenzije i potencijalne katastrofe. Europska unija ima u interesu interes u Čadu, naprosto zato što se temo brani mir, sigurnost i dostojanstvo dostojanstvo koje je potrebno tim ljudima osigurati da imaju kakve takve uvjete. Intresantno jest da je zbog rasprave u Čadu išla i rasprava o sigurnosnim aspektima ove financijske krize koja potresa svjetska tržišta. I europski čelnici su na ovoj, na zasjedanju skupštine podcrtali da će se Europa protiv krize boriti kao i do sada svojim modelom socijalno-tržišnog gospodarstva, ali to ne isključuje i ovakve humanitarne misije koje mnogo koštaju ali brane europsku vjerodostojnost. Sjetimo se trenutaka kad je i Hrvatska sama bila napadnuta, kada su granate padale po hrvatskim gradovima, kada smo vapili za pomoći Ujedinjenih naroda koje nije bilo ni otkuda. Jesmo li se pitali tko će to slati svoje vojnike ovdje da nas zaštiti kao što se mi danas pitamo da li je dostojanstveno i humano slati naše vojnike i naše dečke da brane dostojanstvo i pravo na život nevinih žrtava koje nisu zapravo taj sukob niti inicirali. Postavimo ovaj sukob u Čadu i Centralnoj Afričkoj Republici u još jedna kontekst. Evo, neki dan je jedan hrvatski tanker bio otet od strane sudanskih gusara ovih istih koji su uzrokovali humanitarnu katastrofu u Darhuru koja se prenijela eto u Čad i Centralno Afričku Republiku. Pa možemo reći da u širem kontekstu Hrvatska brani svoje brodove od međunarodnih gusara koji osporavaju sigurnost plovidbe i ugrožavaju pomorce i međunarodnu trgovinu uključujući i Hrvate. Vojna misija u Čadu je jedan od uspjeha europske sigurnosne i obrambene politike i smatram da Hrvatska treba aktivno participirati u tim nastojanjima a na ovom Saboru koji je već donio odluku o sudjelovanju naše misije u Čadu i Centralno Afričkoj Republici je velika odgovornost jer svaki od nas zastupnika koji smo već digli ruke da naše dečke pošaljemo tamo, vjerojatno je dobro promislio hoće li dignuti za to ruku, međutim, činjenica jest da se tamo kao što rekoh, brani mir, sigurnost i dostojanstvo i vjerodostojnost europske sigurnosne politike kao politike koja je komplementarna NATO-u i koja igra sve važniju ulogu u vojnom, političkom i gospodarskom planu. I dobro je da se Hrvatska svojom aktivnom politikom tome pridružuje. Ovim zakonom mi uređujemo pravna pitanja vezana uz ovu misiju i zapravo pravno povećavamo sigurnost naših vojnika i umanjujemo eventualne konsekvencije koje bi se tamo mogle negativne desiti. Dobro je da su naši vojnici dobro uvježbani, da misija teče dobro i ja im želim svu sreću i siguran povratak u Domovinu da nastave sa svojom zadaćom nas aktivno braniti i unutar granica Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dvije replike, prvi je uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Franiću ja se vama želim zahvaliti vi ste prvi ušli u etiologiju onog što se događa u području Čada i mislim da je to pravi put temeljem kojeg moramo osporavati ili prihvatiti ovaj sporazum danas kada budemo o njemu glasovali. Ono što ste vi rekli i što bih želio podvući, u Čadu imamo jedno stanje koje zahtijeva humanitarnu intervenciju i policijsku intervenciju. Ne slažem se sa vama kada je u pitanju i vojna intervencija. Vojna intervencija treba biti u …/Govornik se ne razumije./… i na granicama Sudana da se vojni sukob ne prelijeva u Čad, znamo gdje je inače kreće. Prema tome, da Hrvatska šalje u Čad deke, brašno, vodu, a vojnike u …/Govornik se ne ovako moram reći, razumijem i ovu misiju ali bi bilo puno logičnije da je drugačije postavljeno. Hvala Moram štovani gospodine potpredsjedniče ponoviti vaše riječi da mi zapravo ne raspravljamo o stanju vojnika jer smo mi već vojnike poslali. Mi raspravljamo sada o zakonodavnom sada o zakonodavnom okviru po kojem smo već te vojnike u Čad poslali. U Čadu nažalost osim humanitarne katastrofe postoji vojni sukob od najmanje četiri zaraćene frakcije, a vojna komponenta eto služi da zaštititi policijske snage Ujedinjenih naroda, a o svemu tome ima vrlo, vrlo ekstenzivan izvještaj koji možete dobiti kod mene kao voditelja Parlamentarnog izaslanstva uniji, jer se o tome tamo raspravljalo satima. I moram još jednom reći da je Hrvatska dobila sve pohvale i komplimente što se odlučila odgovorno pristupiti jednoj tako vrlo kompleksnoj, ali i povijesnoj misiji Europske unije. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Berislav Rončević, replika. Izvolite. uvaženi kolega Franić, nekoliko ste puta, dva puta čini mi se u svom govoru, govoreći o kontekstu pripadnika Oružanih snaga u mirovnim misijama upotrijebili riječ dečki. Znam da nije to namjerno, ali jednostavno radi korektnosti, u mirovnim misijama sudjeluju i žene, pripadnice hrvatskih Oružanih snaga pa čak evo na ponos Hrvatske vojske, tada poručnica Vlasta Zekulić je vodila jedan 6-mjesečni kontingent u Afganistanu sa odličnim rezultatima. Znam da nije namjerno, ali jednostavno radi potpune ispravnosti i mislim da je to na veliki ponos svima nama. Odgovor na repliku. Uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. … uvrijediti naše vojnikinje i evo, još jednom se ispričavam i pozdravljam sve hrvatske vojnikinje koje su na službi u bilo kojim misijama izvan granica Republike Hrvatske. Zahvaljujem. I u ime kluba SDP-a, 5 minuta završno, uvaženi zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

A i do sada nismo nikad, Sabor do sada nikad nije obišao te ljude. Mi smo prije dva mjeseca, Odbor za obranu je predložio da delegacija, saborska delegacija u sastavu naravno različitih ljudi, različitih stranaka obiđe naše ljude u Afganistanu. I sad moram postavit pitanje tajniku, kasnimo sa tim, šteta je što se to odugovlači. Mi smo već načelno sve dogovorili i smatramo, i tu je bivši ministar, da se to mora analizirati što prije. Mi odlučujemo o tim ljudima i smatramo da treba obići te ljude na prostoru koji je vrlo kritičan gore, a zove se Afganistan. Svaka misija, bilo mirovna, bilo misija održavanja mira, nametanja mira, o tome možemo drugi put govorit, to su potpuno tri različite misije, je opasna i iziskuje veliki napor vojnika, dočasnika, časnika ma gdje god oni bili, koji direktno učestvuju u njima. Također je to veliki napor i za Ministarstvo obrane. Na više mjesta je teško osigurati logistiku u ovakvim uvjetima kakve imamo mi i uvjetima u kakvim se ljudi nalaze na terenu. Ljudi odlaze na potpuno novi prostor, susreću se sa drugačijim klimatskim uvjetima, sa drugačijim kulturama. Naravno, i uvijek je to opasna zadaća. Stanje u Čadu i Afganistanu se može pogoršati i to moramo biti svjesni, to moramo biti spremni vojnički i politički, kao što moramo biti spremni na prve eventualne žrtve. Nažalost, i to se može vrlo lako desiti, pogotovo u tim rizičnim zonama. No, naše opredjeljenje je vrlo jasno i svi klubovi u ovom Saboru za sada podupiru ove misije vani. Vojnici također, što je vrlo bitno i nema nažalost puno vremena, a i to je najvažnija stvar za vojnika. Mi se nalazimo na vratimo NATO-a i naravno da NATO ima određene zahtjeve. Ono što je po meni vrlo bitno reći, mi se ne smijemo precijeniti i prihvaćati nove misije. Zašto? Zato što od 17 tisuća pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske imamo 2 tisuće pješaka vojnika u dvije gardijske brigade. To je vrlo malo. Toliko sam ja imao samo u jednoj brigadi za vrijeme rata. snaga, dovoljno obučenih snaga da se možemo rastegnuti na više mjesta. Svi mi govorimo … /Govornik se ne razumije./ … načelno i općenito. Treba biti realan i vidjeti sa čim mi to raspolažemo i koje su to snage koje se pripremaju. Mi se ne smijemo opredijeliti da samo šaljemo pješačke postrojbe. Trebate riješiti da šaljemo i druge timove, logistiku, sanitet, inženjeriju. To su također vrlo iskusni ljudi sa velikim iskustvom u ratu i mogu strašno puno pridonijeti uspjehu uspjehu bilo koje misije u bilo kom prostoru. Što je sa HRZ-om? Što je sa Hrvatskom ratnom mornaricom? Zašto njih ne šaljemo u neke određene misije? Ono što želim reći i što mi se čini najvažnijim, a svaki tjedan nazovem dečke gore u Afganistanu i čujem se s timom i oni kažu da nije lako. To su vrlo teški uvjeti, fizički i psihički, oni su konstantno na stražama, stalno su po patrolama vanka i naravno da jedva čekaju i … /Govornik se ne razumije./ … taj dan kada će se vratiti kući. Što kad dođu ovdje u Hrvatsku? Dobrih desetak dana odmora i nakon toga odmah u vojarne i straže. Straža, čišćenje kruga pa npr. zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kaže zapovjedniku južne brigade dajte mi 100 ljudi da da ti profesionalci, ti dečki kojima se mi kunemo, ja sam zapovijedao profesionalcima 7, 8 godina pa znam, oni se moraju poniziti i doći u jednu vojarnu čistiti krug i kositi travu nakon svega onoga što su prošli. Da skratim kompletan, da prijeđem na bit. Ja predlažem Ministarstvu obrane da mi formiramo zaštitarsku tvrtku tipa "AKD zaštita" koja će rasteretiti ove ljude koji čuvaju Dom Hrvatske vojske u Karlovcu, čuvaju vojarne. Mi smo bili u NATO-u prije neki dan, tko osigurava NATO u Bruxellesu? Privatna zaštitarska tvrtka. rasteretimo, kako ćemo rasteretit ljude, da zaposlimo oko 300 branitelja, 400 branitelja u tu agenciju koja može izvrsno funkcionirati, koja može biti naravno pod patronatom MORH-a i mislim da je to jedno dobro rješenje koje u jednom određenom periodu ispred nas sigurno se mora analizirati jer ovako neće ići. Mi nemamo dovoljno snaga, nemamo dovoljno ljudi koji mogu odraditi sve ove zadaće u Hrvatskoj, vojničke zadaće, a nemaju puno vremena za obuku, za trening. Ono što je primarna zadaća svakog vojnika je to da se obučava, obučava, obučava. A ne da čuva stražu, ne da kosi travu, ne da tamo radi zadaće koje apsolutno nisu primjerene za vojnika. Predlažem također da saborska delegacija posjeti Hrvatsku vojsku, da obiđemo HRZ, Hrvatsku ratnu mornaricu, zrakoplovstvo, da obiđemo ove dvije pješačke brigade i mislim da bi to bilo dobro u dogovoru sa Ministarstvom obrane da malo vidimo kako to ljudi Ante (SDP)** Kako se ponašaju i da na kraju mi imamo jednu jasniju sliku i viziju onoga što se zove Hrvatska vojska i ono što se zove iduće zadaće koje će sigurno imati Hrvatska vojska i u Hrvatskoj i van. I u ime kluba predstavnika predlagatelja, uvaženi Mate Raboteg, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Samo kratko, dakle, ja se u ime predlagatelja prije svega zahvaljujem svim zastupnicima na potpori koju ste dali ovom prijedlogu zakona i s obzirom na sami sadržaj ove točke odnosno na predmet rasprave a to je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske

nisam primijetio da je bilo značajnijih primjedbi na sami sadržaj sporazuma mislim da kao predsjednik predlagatelja nema potrebe da komentiram bilo koju od ovih rasprava i da su to saborski zastupnici vrlo dobro obavili. Međutim, evo želio bih usput odgovoriti uvaženom zastupniku Kotromanoviću da mi u svakom slučaju pozdravljamo interes zastupnika Hrvatskog sabora za sve što se događa u Hrvatskoj vojsci i da smo spremni sa svoje strane pružiti našu punu potporu organizaciji bilo kojih od vaših inicijativa koji se odnose bilo na posjet postrojbama Oružanih snaga. Ali naravno dobro došla je i vaša inicijativa da se jedna saborska delegacija uputi i u Afganistan. Međutim, mi to moramo naravno vrlo skrupulozno i vrlo ozbiljno pripremiti. U pitanju je sigurnost, u pitanju su i procedure i dogovor sa našim saveznicima itd. Prema tome, treba odabrati i pravi trenutak i pravo vrijeme s obzirom na ostale obveze i u svakom slučaju mi ćemo na tome zajedno raditi. Dakle, da se ne bi krivo shvatilo da imamo nešto protiv toga. Isto tako, što se tiče sudjelovanja ostalih grana Oružanih snaga ja moram reći i u Afganistanu i svim drugim misijama Ujedinjenih naroda u kojima sudjeluju pripadnici Oružanih snaga ima pripadnika sve tri grane Oružanih snaga, pa i u Afganistanu također pripadnika ratne mornarice. Jer, oni su dakle na raznim dužnostima, na raznim stožernim dužnostima, u raznim dakle potpornim službama itd. A osim toga Hrvatska ratna mornarica sudjeluje u operaciji “Active Indomer“ o čemu smo mi također donijeli odluku na ovome visokom tijelu. pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uskoro sudjelovati u misiji KFOR na Kosovu sa 2 helikoptera. Prema tome, ja bih rekao da su sve grane i svi rodovi službe Oružanih snaga uključene u ono što Hrvatska vojska radi u svojim svakodnevnim poslovima kako unutar Hrvatske, tako i u mirovnim misijama po svijetu. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu za to uvjeti.